Зареєстровано 249 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колег: у Володимира Парасюка, у Костянтина Усова і у Володимира Шкварилюка. Привітаємо наших колег з днем народження. Шановні колеги, вчора ми відбили ще одну інформаційну атаку Кремля, ми змусили "п'яту колону" Москви відмовитись від ідеї проведення телемосту. Спочатку вони вбили 13 тисяч українців, а тепер вирішили про це поговорити. Такі дії NewsOne мають коштувати йому ліцензії на мовлення, адже трансляція, а тим паче ретрансляція забороненого в Україні пропагандистського каналу "Россия" недопустима і є злочином. ми продемонстрували єдність, коли всі політики, журналісти, усі небайдужі громадяни були єдині у відсічі агресору, і разом ми відбили чергову інформаційну атаку Кремля. Я переконаний, що і в парламенті майбутнього скликання буде достатня проукраїнська більшість, проукраїнська потужна сила, яка зможе не допустити реваншу. І я з тим вітаю всіх нас, це наша спільна перемога. І стосовно порядку денного, колеги. Заключний пленарний тиждень. Підрахунок дає підстави стверджувати, що ми можемо вийти на голосування по Виборчому кодексу на четвер, ранок: 11 липня об 11 годині ми зможемо перейти до прийняття рішення. Тому я закликаю усіх народних депутатів, хто знаходиться по округах, хто у виборчій кампанії, 11 липня бути в сесійній залі, щоб ми змогли вийти на позитивне рішення. Також на цей четвер, ми вчора проговорювали це на Погоджувальній раді, пропонується і Закон про заручників, і Закон про капеланів, і Закон про підтримку шахтарів. Буде дуже важливий порядок денний, як, можливо, і кадрові питання, якщо будуть рішення комітетів. Тому я закликаю і голів фракцій, і депутатів позафракційних прибути в сесійний зал, щоб ми в заключний день нашої роботи змогли показати якісний результат для людей, для України і для майбутнього нашої держави. А зараз ми продовжуємо розгляд правок після виступів від фракцій і груп. І я нагадаю, що ми зупинилися на правці 3641. І після виступів фракцій і груп прошу представника комітету приготуватися до продовження роботи над Виборчим кодексом. А зараз я хочу повідомити, що є запис на виступи від фракцій і груп. І хто має намір взяти в обговоренні, прошу провести запис. Будь ласка.

Від "Опозиційного блоку" Вілкул запрошується до слова. Шановний народе України, на цьому тижні закінчує свою роботу найгірша, на думку людей, Верховна Рада. Давайте чесно підведемо підсумки її 5 років. Провладні партії під гаслами про європейські цінності насправді вели нас до націоналістичної диктатури, перетворюючи в країну з бідними людьми і епідеміями хвороб, яких до цього не було багато десятиліть. Хотіли розпродати землю. Розколювали питаннями мови, віри та історії. Заробляли на війні. Вони хотіли, щоб українці боялися майбутнього і ненавиділи один одного. 21 липня ми повинні проголосувати розумом, а не емоціями, ми повинні осмислити, чому були ці 5 років обману, і зрозуміти, що треба робити. Перше. У новий парламент повинні прийти ті, у кого вже є успішний досвід управління підприємствами та містами, у кого вже є чітка програма для виведення країни з кризи. Нагадую, у нинішній Раді 56 відсотків нових облич, принаймні так здавалося 5 років тому. У новий парламент теж ідуть багато представників шоу-бізнесу і спортсменів. Але в України немає часу, щоб вони ставили чергові експерименти над народом між концертами і корпоративами. Новому Президенту вдасться підняти країну тільки, якщо в Раді буде конструктивна робота. І ми готові допомагати. Друге. Необхідно відновити справедливість по відношенню до людей. У центрі державної політики повинна бути людина, українець, а не власні інтереси українських нардепів та політиків. Україна опустилась на останнє місце в Європі за рівнем зарплат і пенсій, при цьому коаліція проголосувала за збільшення окладів депутатам у три рази. Новий парламент і проголосований ним Кабмін повинні знизити тарифи, стабілізувати ціни і забезпечити реальне зростання зарплат і пенсій людям, а не лише собі. Для цього - третє – забезпечити зростання економіки. І це теж можуть зробити тільки ті, хто розбирається в промисловості, хто вже створював робочі місця з гідною заробітною платою. І головне – треба припинити війну. Під всі ці завдання у нас є розроблені законопроекти. "Опозиційний блок" подав 1 тисячу 321 законопроект, з яких тільки 52 прийнято. Провладним "партіям війни" не були потрібні наші конкретні рішення, спрямовані на відновлення миру, розвиток підприємств та гідне життя людей, на об'єднання країни. Але вони потрібні народу України. І ми це зробимо в новому парламенті. На 30 секунд продовжити. передостанній день, таким же днем ганьби як і всі інші. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Вчора в Києві закінчився черговий саміт Україна-ЄС. Серед важливих різних політичних питань, які розглядалися на цьому саміті, обговорювалось також питання ринку земель в Україні. Ніхто за результатами саміту: ні влада, ні представники Єврокомісії - не повідомили, але, за нашою інформацією, питання відкриття ринку земель, продажу її іноземцям було ключовим питанням, одним із ключових під час вчорашніх вчорашніх зустрічей з єврочиновниками. Під відкриття ринку земель для іноземців Євросоюз пропонує півмільярда євро чергової, як вони кажуть, допомоги, а насправді кредиту під проценти, які треба буде повертати. За продаж землі вчора на "Свободі слова" на одному із телеканалів розказував представник "Слуги народу", що вони будуть робити, коли стануть владою в новому парламенті. Це - перше - прийняття Закону про ринок земель. За продаж землі, а фактично за пограбунок села, за вбивство села, крім Зеленського, і Порошенко, і Вакарчук. Усі за те, щоб продавати землю. То я хочу сказати, що ті, хто за продаж землі, вони за продаж України. Тому що, коли нам розказують, що вільний ринок земель приведе інвестиції, у мене одне питання: хто купить цю землю? Наші іноземні конкуренти, транснаціональні корпорації беруть кредити під півпроцента річних, а український фермер під 25 не може взяти. У нього немає коштів. Тому вся оця "лабуда" про продаж земель переслідує одну мету: залишити українських селян батраками, забрати останнє багатство, яке залишилося в української нації. Тому на відміну від нинішньої влади, яка пропонує вбивство села, пограбунок села, продаж землі іноземцям, - а продаж землі іноземцям – це відсутня корова в селі, відсутність робочих місць, отруєння колодязів, бджіл, тварин, дітей і людей, наша альтернатива – процвітаюче українське село, зміна державної політики, підтримка відновлення тваринництва, агропереробки. Україна за останні 7 років утричі наростила вивезення зернових із України. Селяни стали багатші? Ні. Тому що треба не зерно вивозити, а відновлювати робочі місця і агропереробку в селі, щоб селяни заробляли, а не трейдери, латифундисти і транснаціональні А тим же людям, які хочуть продати свої земельні паї, ми пропонуємо створити державний земельний банк, який буде задорого у власників паїв викуповувати їх, земля залишатиметься в державній власності, людина отримає високу, достойну плату за свій пай. І ця земля – це ресурс для наших фермерів, щоб давати цю землю фермерам, щоб вони розвивались, платили податки до місцевих громад і годували свої сім'ї. Отакий план Ляшка для землі для… Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується голова фракції Артур Герасимов. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Днями відбулася спроба відкритого вторгнення країни-агресора в інформаційний простір України. Телеканал NewsOne заявив про намір провести так званий телеміст з одним з пропагандистських рупорів Кремля. Цей реванш робиться з неприхованою метою поширення тез російської пропаганди, ціллю яких є повна капітуляція українців. Будь-які телемости з країною-агресором неможливі – це однозначна позиція команди "Європейської Солідарності" на чолі з Петром Порошенком. Попри тривожні новини останніх тижнів, днями Україна здобула надважливу перемогу на міжнародній арені. Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала резолюцію української делегації, яка засуджує незаконну окупацію Криму та агресію проти українських моряків. Також ухвалені рішення асамблеї проти "Північного потоку-2" та щодо захисту Української церкви на окупованих територіях. Щиро дякую усій українській команді в ОБСЄ, МЗС, міжнародній команді "Європейської Солідарності" та Петру Порошенку за цей важливий результат. Сьогодні ми розпочинаємо останній сесійний тиждень Верховної Ради восьмого скликання. За 5 років, завдяки злагодженій роботі Президента України Порошенка, команди "Європейської Солідарності", парламентській коаліції, ми закріпили підвалини української державності, на яких буде зростати і розвиватись сильна європейська Україна. Недарма міжнародні експерти визнають, що за час нашої каденції в Україні проведено більше реформ, ніж за чверть століття до нас. Це скликання парламенту розпочало свою роботу у розпал російської агресії. Проте у надскладних умовах гібридної війни нам вдалось не лише відродити з попелу українську армію, а й здійснити справжній прорив України у євроінтеграції, а на дипломатичному фронті стати потужним гравцем, який об'єднав весь світ проти путінської агресії. Зусиллями Петра Порошенка та дипломатичного корпусу економічні санкції до Росії запровадили більш ніж 60 країн світу. Сполучені Штати, Канада, Євросоюз оголосили про продовження санкцій. Від України зараз вимагається єдине – бути послідовною, займати непримиренну позицію щодо російської агресії. Ми втілили десятки змін, в тому числі і в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Ми отримали безвіз, яким вже скористалися мільйони українців. Але перше, і головне: відроджена українська армія зупинила ворога і не тільки зупинила, але і звільнила дві третини окупованого Донбасу. Сьогодні наше військо повністю забезпечене зброєю, технікою, якісним спорядженням, безпілотниками, "стугнами", "джавелінами" і стрімко рухається до стандартів НАТО. Здійснюється потужна ракетна програма. Саме парламент восьмого скликання разом з Президентом Петром Порошенком зробив найбільше для захисту і розвитку української мови, української музики та кіно. Нині український кінематограф, книговидання, музика вийшли на якісно новий рівень. Ми стаємо учасниками визначального відродження національної ідентичності українців після століть колонізації. Одним з найбільш важливих наших досягнень є обрання і закріплення в Конституції України стратегічного курсу на набуття членства… закріплення стратегічного курсу України на набуття членства України в ЄС та НАТО. Саме тому наш обов'язок завадити реваншу, не дати збити Україну з обраного курсу. Це те, що "Європейська солідарність, як державницька політична сила захищає і буде захищати.

Вельмишановні пані і панове! Закінчується каденція цієї Верховної Ради. Українська суверенна держава є. тих важких обставинах, геополітичних і економічних, зберегла свою суверенність і незалежність. Зберегла всупереч, всупереч відвертим ворогам, які сидять в залі Верховної Ради України. Зберегла свою суверенність всупереч баригам, які сидять в залі Верховної Ради України і продали український бюджет і українську економіку, всупереч їхнім прихвосням, які за дрібні гроші продають людей і країну. Українська держава вистояла завдяки силі, духу українських людей. "Самопоміч", як політична сила і політична партія, не торгувала надіями, як торгують сьогодні всі інші, а своєю діяльністю, принциповістю наближала надію до реальності тоді, коли, будучи єдиною в цьому залі політичною силою і фракцією, виступила відкрито і сміливо проти брехливості Мінських угод, які ця барижна влада хотіла імплементувати в Конституцію України. І держава перемогла, не піддавшись на цю провокацію. Політична сила "Самопоміч", яка єдина в цьому залі виступила на підтримку сили людей, які виступили проти барижної торгівлі на крові. І держава перемогла. Політична сила, яка закрила тут, в кабінеті Голови Верховної Ради, разом з Журжієм і мною Прем'єр-міністра України і заставила прочитати один абзац. І почалося зменшення тиску податкового на підприємців на 20 відсотків, держава знизила ЄСВ. І держава перемогла, бо люди перемогли. І останнє. Цей зал проголосував за судову реформу і зміни до Конституції. Справедливість з'явилася в країні? Ні. "Самопоміч" єдина, яка товкла ідею Антикорупційного суду. І держава перемогла. Він тут народився і зараз починає свою діяльність, є єдиною альтернативою до справедливості з'явившись на небосхилі української держави. Держава перемогла, тому сподіватись і діяти, діяти і сподіватись – це надія українського народу. Вперед до перемоги! Дякую.

Хотів би підняти одне із надзвичайно болючих питань, яке турбує сьогодні всіх українців, – це стан наших доріг. І це одна із основних проблем, про яку сьогодні говорять люди в регіонах. Якщо дороги міжнародного і національного значення більш-менш якось ремонтуються, і це дійсно видно, то дороги територіального значення, які перебувають на балансах в обласних державних адміністраціях, перебувають просто в жахливому стані. Ці дороги фінансуються з дорожнього фонду, наповнення якого відбувається за рахунок акцизу на вироблене і ввезене паливо. Але тільки 35 відсотків, 35 відсотків цього фонду йде на дороги місцевого значення. Приклад Полтавської області. Згідно формули планове фінансування було 960 мільйонів 160 забрали на погашення кредиторки, залишилося 800 мільйонів. Один кілометр дороги, в залежності від конструктиву, від технології, вартує від 6 до 20 мільйонів гривень, тобто за ці 800 мільйонів реально по мінімуму можна зробити лише 130 кілометрів а в області таких доріг 8 тисяч кілометрів. Вдумайтесь, 8 тисяч кілометрів! І ще в минулому році 700 кілометрів передали на баланс області без жодної копійки фінансування. От і виникає питання: як ремонтувати наші дороги, що говорити людям? Я постійно звертаюсь з цієї трибуни до профільного міністра, його заступників, відповіді – нуль. Зараз іде збирання врожаю, 60-тонники розбивають наші дороги, та ще й у таку спеку, плюс Полтавщина – одна з найбільших держав і областей з видобутку вуглеводнів. Знову ж таки транспорт видобувних компаній найбільше руйнує наші дороги. І навіть ті відсотки рентної плати, які вдалося вирішити на законодавчому рівні, не врятовують цю ситуацію. Через катастрофічний стан доріг в нас величезна кількість ДТП, в нас діти не можуть доїхати до опорних закладів, в нас студенти не можуть доїхати на навчання до обласних центрів. І це величезна проблема. Якщо цим питання мне займатися, ми просто втратимо наші дороги і залишаться одні лише напрямки. Що робити по факту в цій ситуації? Ну, по-перше, треба передбачити дієвий, повторюю, дієвий контроль за перевантаженнями. По-друге, на законодавчому рівні потрібно збільшувати відсотки на фінансування доріг місцевого значення і шукати додаткові механізми по наповненню дорожнього фонду, можливо, навіть і за рахунок тієї ж рентної плати, тому що якраз саме видобувні компанії найбільше руйнують наші дороги, вони просто їх вбивають. Ну, і саме основне в цій ситуації – мабуть, треба йти шляхом залучення міжнародних кредитних ресурсів, бо бездіяльність в цьому напрямку по факту обійдеться значно більше і значно дорожче будь-яких кредитів. Дякую. Дякую. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна. Всі ми з вами знаємо, що люди кожну секунду чекають змін, тому що життя для багатьох стало вже, по суті, неможливим. Їм потрібні перемоги, хоча б маленькі, різні, но перемоги в їх особистому житті. Можу вам сказати, що така перемога зараз у людей може бути. Тому що у мене в руках рішення вже апеляційного суду, а це вже друга інстанція, стосовно визнання постанов уряду Порошенка-Гройсмана незаконними щодо підвищення цін на газ. Я хочу вам сказати, що тільки тоді, коли Порошенко пішов в небуття, тільки тоді судді набралися мужності прийняти це рішення. І тепер, уявіть собі, перша інстанція – окружний суд, коли суддя прийняв рішення і сказав, що Постанова про підвищення ціни на газ Порошенка-Гройсмана не мала права підвищувати ціну, немає підстав підвищувати ціну, встановила несправедливу ціну і встановила ціну всупереч закону, після того, як суддя Аблов виніс це рішення, його через залежну від Президента Раду правосуддя, по суті, відсторонили від посади. От така вартість корупції І тепер друга інстанція – апеляційний суд - визнали, що Постанова уряду Гройсмана-Порошенка про підвищення цін на газ незаконна, підвищення ціни незаконне. Що зараз треба робити? По-перше, всі громадяни в Україні мають право зараз оскаржити незаконність встановлення їм тарифів на газ, тепло і гарячу воду. Кожен після цього рішення суду, яке у мене в руках, отримав право взяти відшкодування за те, що незаконно знімали з людей небачені гроші. Але, в той же час, у Президента України виникло зараз право, яке встановлено судом України, це рівно до закону – накласти вето на постанови уряду Гройсмана, які необґрунтовано, незаконно підвищили ціни на газ. Після прийняття судом цих рішень стало очевидним, що 5 років над людьми просто знущалися. Жорстоко, нахабно, цинічно, забираючи мільярди грошей на офшорні рахунки. Сьогодні, після рішення суду, стало очевидним, що 5 років могли існувати незаконні постанови про встановлення несправедливої ціни на газ, і це "кришували" Президент Порошенко і його уряд. І це означає, що коли буде переформатована в Україні влада, то за незаконне прийняття рішень про підвищення ціни на газ ті, хто це робив, будуть відповідати по Кримінальному кодексу України перед народом України. І наша команда про це подбає. Але зараз ми очікуємо, що новий Президент знизить ціни на газ, скасувавши постанови незаконні…

Я запрошую на трибуну голову підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Черненка Олександра Миколайовича. І хочу нагадати, що ми зупинилися на розгляді правки 3641. І з неї ми починаємо розгляд. Я буду зачитувати правки, і пан Олександр буде наголошувати, чи підтримує, чи не підтримує їх робоча група.

Аналогічна попереднім правка. Робоча група її схвалила. ГОЛОВУЮЧИЙ.

О.М. Це правка робочої групи, тому вона її підтримує. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Так само відхилена робочою групою,

Рішення не прийнято. 3668.

Ще раз поставте на голосування 3750-у.

Врахована робочою групою.

Рішення не прийнято. 3760 поправка. Народний депутат Пташник. Прошу включити мікрофон. Дякую. Шановні колеги, я спершу хочу подякувати всім тим народним депутатам, які наразі присутні в сесійній залі і беруть участь у розгляді поправок до Виборчого кодексу. Мені здається, що це набагато важливіше, аніж займатися агітацією, тим більше в робочий час. Моя поправка стосується грошової застави, яка подається кандидатом на посаду міського голови. І я пропоную зробити диференціацію залежно від кількості виборців в окрузі, де проводяться відповідні вибори на міського голову. Це одна пропозиція. І друга пропозиція, яка також моєю поправкою подається, це те, що внесення грошової застави в інтересах кандидата на посаду міського голови не передбаченими цим кодексом фізичними та юридичними особами забороняється. Це додатковий запобіжник від внесення підставними особами грошових застав. На мою думку, це дуже важливо, тому я буду просити вас підтримати мою поправку. Дякую. Там була попередня поправка 3758, де ми врахували положення і цією поправки. Інша – це була поправка робочої групи, але оскільки ми її відхилили, то давайте підтримаємо хоч цю поправку. Хоча, ну, повторюся, те, що є в даній поправці, іншими поправками і враховано це, і більш розширено. Тому я нічого не маю проти того, що задекларовано. Давайте підтримаємо, робоча група підтримує цю поправку, але ще більше вона підтримує іншу поправку, яка, на жаль, відхилена.

Рішення не прийнято. 3780-а. Народний депутат Пташник. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Шановні колеги, я пропоную своєю поправкою виключити статтю, яка передбачає можливість збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади. Зокрема, редакція, яку ми проголосували з вами в першому читанні, передбачає, що на підтримку реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного голови, старости треба не менш як 50 підписів, на підтримку кандидата на посаду міського голови цілих 200 підписів, але по факту ми всі розуміємо, що це нічого не має спільного з прямою демократією. І, очевидно, що це буде збирання просто якихось фейкових підписів, очевидно, що будуть і підробки, і ніхто це перевіряти не буде. я прошу просто підтримати мою пропозицію і виключити весь інститут цих підписів для підтримки реєстрації кандидата і надати можливість будь-кому, хто хоче балотуватися і бути обраним, власне, подавати себе на реєстрацію, якщо він відповідає іншим вимогам законодавства. Дякую. Робоча група поділяє таку позицію, тому підтримує дану правку, що і вас

Доброго дня, шановні колеги! Я дуже сподіваюся, що вже в четвер ми виконаємо одне із ключових зобов'язань парламенту цього скликання, і ми зможемо ухвалити справді важливий документ – це Виборчий кодекс. І хотіла б сказати, що попри те, що на олігархічних телеканалах ми зараз бачимо дуже багато критики, але парламент цього скликання ухвалив багато реформаторських, а іноді і дійсно революційних, рішень. І дуже добре, що декомунізація, протидія корупції, зокрема як відкриття реєстрів нерухомості, так само децентралізація, поіменні голосування в місцевих радах, Закон про мову і дуже багато інших речей. Але саме Виборчий кодекс є боргом перед громадянами України. Я хотіла б закликати всіх, хто зараз перебуває на мажоритарних округах, щоб вони в четвер мобілізувалися, і для того, щоб восьме скликання увійшло в історію як скликання, яке ухвалить цей важливий історичний документ. І фактично це вже документ на наступні вибори, на наступні покоління. Дякую. 11:26:23 ЧЕРНЕНКО О.М. По суті правки скажу, що вона, якраз ми там виключили попередніми правками обов’язковий збір підписів на посаду кандидатам там на голови громад. А ця стаття, її теж треба виключити, тому що вона говорить про підписні листи. Відповідно відмовляємося від підписів, відмовляємося від підписних листів. Тому позиція робочої групи - підтримати дану правку. Дякую. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Поправка номер 3816, народний депутат Гопко. Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, українці! Я хотіла, щоб нам голова робочої групи пояснив, чому рішення немає по цій правці. Але вважаю, що ухвалення Виборчого кодексу - це надзвичайно важливе наше зобов'язання, ще в 2015 році, як це було прописано в Коаліційній угоді, до кінця березня ми мали ухвалити Виборчий кодекс. І тому я хотіла б побажати парламенту вже дев'ятого скликання, щоб вони всі топ-пріоритетні завдання, а зокрема вчора на саміті Україна-ЄС прозвучала потреба відновити, зокрема, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, також продовження децентралізації, а також недопущення відкату, чи реваншу, в тих важливих законах, як декомунізація, щоб вже в парламенті наступного скликання ми побачили набагато швидшу ефективність, оскільки вікно можливостей буде перших півроку-рік. І тому хотіла б побажати вже йти в парламент із чіткими пріоритетами і справді командну гру для їх ухвалення. А тепер чекаю пояснення. Дякую. 11:31:37 ЧЕРНЕНКО О.М. Пояснення дуже просте. Робоча група якраз підтримала дану правку, тому що вона, як і попередні правки цього автора, інших авторів, ну, стосується виключення збору підписів на підтримку голів міських, селищних і так далі. Просто в цій статті, яку пропонується виключити даною правкою, йдеться про порядок врахування підписів. Якщо раніше ми сказали, виключили про збирання, про підписні листи, логічно ми виключаємо статтю 502-у, де йдеться про порядок врахування підписів виборців. Тому позиція робочої групи - дану правку врахувати, як і попередню. Комітет не визначився, по жодній правці комітет рішення не прийняв, а робоча група Рішення не прийнято. Нагадаю народним депутатам, що ми розглядаємо саме позицію робочої групи, оскільки комітет з питань правової політики не визначився стосовно

Дякую. Шановні колеги, відповідно до Регламенту я оголошую перерву у ранковому засіданні на 30 хвилин. Повернемося до роботи о 12 годині 30 хвилин.

Колеги, продовжуємо нашу роботу. Ми зупинилися на правці 3900. При трибуні голова робочої групи, народний депутат Олександр Черненко. Прошу. 12:35:31 ЧЕРНЕНКО О.М. Так, правка 3900, вона стосується обмежень у виборчий фонд кандидатів, щоби власні кошти кандидат не міг перерахувати більше, ніж в нього є в декларації, тут є таке обмеження. Тому робоча група врахувала цю поправку.

Рішення не прийнято. Поправка номер - 3968. враховуючи вже питання децентралізації. Тому робоча група врахувала дану поправку.

Рішення не прийнято. Наступна поправка - 3904. ЧЕРНЕНКО О.М. Так само, вона пропонує доповнити слово "старости" в перелік тих, хто балотується на місцевих виборах. Тому врахована, робоча група її врахувала. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 3905 поправка. ЧЕРНЕНКО О.М. Там посилання статей, зміна нумерації статей. Відхилила робоча група дану правку, бо вона не працює тут. Відхилена.

Рішення не прийнято. Поправка номер 3906. ЧЕРНЕНКО О.М. Це правка робочої групи, так само стосується зміни нумерації статей, але робоча група, власне, просить врахувати дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

ЧЕРНЕНКО О.М. 3910 поправка, вона, ну, заміна термінології, це поправка Сюмар. Вона пропонує замінити "регіональні чи місцеві телерадіоорганізації" на більш адаптовані до діючого закону слова: "телеорганізації місцевої чи регіональної категорії мовлення". Тому ми враховуємо цю поправку, вона більше відповідає діючому законодавству. Робоча група врахувала.

Вона стосується, це поправка депутата Кривошеї, стосується того, що мають всі передвиборчі програми титруватися або даватися жестовою мовою, але на всіх без виключення телеорганізаціях, ми знаємо, що місцеві організації і місцеві канали просто не зможуть дозволити собі фінансово такі титри і сурдопереклад, тобто ми за те, щоби на центральних каналах це було і на суспільному було, але на місцевих телеорганізаціях, ну, вони не потянуть це. Тому робоча група відхиляє дану правку. Дякуємо вам за ретельне роз'яснення поправки 3913. Шановні колеги, я прошу визначитися відносно цієї поправки. Рішення не прийнято. Ця поправка відхиляється, вірніше. І наступна поправка, яка стосується якраз ефірного часу передвиборчих дебатів,

мотив автора, але давайте будемо реалістичними просто, це не зможуть організації виконати, тому робоча група відхилила. Шановні колеги, отже, ми почули вичерпне роз'яснення від робочої групи щодо цієї поправки, і вона рекомендується робочою групою для відхилення. Я прошу залу визначатися, будь ласка.

телебаченні кандидатів в депутати, і відрізняється від першого читання тим, що, якщо там за 30 днів має провести це жеребкування відповідна територіальна комісія, то він пропонує – за 49 днів, і дуже жорсткі умови щодо там повідомлення кандидатів. тобто, знову ж таки, ускладнює процедуру цього жеребкування. Ми вважаємо це недоцільно. Тому робоча група відхилила дану поправку. Дякуємо за роз'яснення. Отже, ця поправка стосується умов жеребкування, і, на думку робочої групи, автор поправки надто жорстко

Робоча група відхилила. Колеги, наступна поправка - 3916. Вона вже стосується розміщення агітаційних матеріалів. депутат Писаренко пропонує переписати цілу статтю, взявши за основу проект свого Виборчого кодексу, який він сюди не імплементується. Тому всі поправки даного типу робоча група відхиляла. Шановні колеги, отже, ця стаття стосується агітаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації, і автор поправки пропонує майже повністю переписати відповідний розділ. Нагадаю, що група цю поправку відхилила. Я прошу сесійну залу визначатися.

Шановні колеги, поправка відхиляється. Наступна поправка - 3917. Будь ласка, пане Олександре. 12:47:02 ЧЕРНЕНКО О.М. Вона стосується доповнення. Якщо редакція першого читання каже, що комісія затверджує текст виборчого бюлетеня, то поправка говорить: не лише текст, а форму і колір виборчого бюлетеня затверджує відповідна територіальна комісія. Тому що, ну, текст – це як би дуже мало, тому, щоби більш чіткі вимоги до бюлетеня затверджувала комісія. Робоча група підтримує дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми дякуємо вам за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по цій поправці. Поправка відхиляється. Наступна поправка - 3918. Вона теж стосується форми бюлетеня. Якщо в першому читанні у формі бюлетеня пропонується номер кандидата, прізвище, ім'я, по батькові і квадрат для голосування, інша інформація, то поправка пропонує: номер, квадрат для голосування, а потім прізвище, ім'я, по батькові. Логічно це спрощує голосування, тому робоча група підтримала дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, звертаю увагу, що робоча група підтримала цю поправку. І я прошу всіх вас визначатися.

Рішення по цій поправці не прийнято. Наступна поправка - 3918. 12:48:50 ЧЕРНЕНКО О.М. Вона так само стосується того, де розміщати квадрат і в якому порядку прізвище в бюлетені ставити. Але ми вважаємо, що редакція першого читання і попередня поправка краще регулює це питання, тому дану поправку робоча група відхилила. Дякую, друзі, і прошу визначатися по поправці 3918. Я перепрошую, колеги, я обмовилася. Мова, звичайно, йде про поправку зараз 3919, 3919. І ця поправка, рішення по ній не прийнято. Наступна поправка - 3920, будь ласка. 12:49:45 ЧЕРНЕНКО О.М. Вона ідентична попередній. Тут два автори абсолютно однакові подали поправки. Тому робоча група не підтримала і ту, і попередню, і цю так само. Дуже дякую вам за роз'яснення. Колеги, і прошу визначатися по поправці 3920. Поправка відхиляється. Наступна поправка - 3921. Будь ласка, пане Олександре. 12:50:17 ЧЕРНЕНКО О.М. Технічна поправка. В редакції першого читання, коли ми перераховували, які є громади, ми написали "села, селища" і випало слово "місто". Відповідно поправка рекомендує через кому писати: "села, селища, міста", - коли ідеться про відповідні громади. Логічно абсолютно. Редакційна правка, робоча група її врахувала. Ми дуже дякуємо вам за роз'яснення. Колеги, я нагадаю, що ми зараз обговорюємо поправку 3920. Я прошу визначатися.

Дякую. Друзі, ви знаєте у мене сьогодні прямо подвійне обурення. Перше обурення тим, що не так багато народних депутатів взагалі цікавляться розглядом Виборчого кодексу і зараз присутні в залі. А друге, що окремі народні депутати дозволяють собі вписувати вписувати у вигляді поправок цілі законопроекти свої, а потім ще і не приходять в сесійну залу для того, щоби їх відстоювати і доповідати по ним. це надзвичайно обурює. Я думаю, що потрібно наступне скликання починати з реформи парламенту. Моя ж поправка стосується спеціального паперу, на якому мають бути виготовлятися виборчі бюлетені, для того щоби зробити, по-перше, своєрідний захист і запобіжники для безпеки для того, щоби унеможливити фальсифікації і уникнути ситуацій, які можуть бути пов'язані з підробкою бюлетенів, де в я поправці чітко зазначаю, що виборчі бюлетені мають друкуватися на спеціальному папері, вимоги до якого встановлюються цим Виборчим кодексом. Я прошу поправку підтримати. Дякую. ЧЕРНЕНКО О.М. Я поясню. Робоча група не підтримала цю поправку. Я поясню, чому. Дійсно, ми друкуємо бюлетені на спеціальному і захищеному папері на парламентські і президентські вибори, але тут йдеться про місцеві вибори. У нас одночасно буде 30 тисяч різних виборів: село, в сільську раду, сільського голови, районну раду, обласну і так далі, і так далі. Тобто це ті місцеві друкарні, які друкують місцеві бюлетені, в них немає ні паперу такого, ні коштів на такий папір, ні таких технологічних можливостей на всі місцеві вибори. А це одночасно кілька десятків тисяч різних виборів. І якщо всі будемо друкувати на захищеному папері, просто нема на це ні коштів, і головне, технологічних можливостей. Тому на місцеві вибори кожна комісія сама вирішує, наскільки вони зможуть, не зможуть захистити цей бюлетень. Ну, це об'єктивна ситуація, хоча б ми хотіли щоб... Тому робоча група не підтримує дану поправку. Дякуємо за роз'яснення. Дуже дякуємо пані Пташник як автору багатьох поправок, що вона дійсно працювала і в комітеті, і зараз в сесійній залі над відстоюванням своїх позицій і поправок. І я прошу визначатися по поправці 3923. ЧЕРНЕНКО

поправками статтю, відповідно тут замість частини четвертої написати частину п'яту. Редакційна правка. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці, друзі. Це технічна поправка. Група просить підтримати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка - 3926. 12:55:41 ЧЕРНЕНКО О.М. Поправка 3926 говорить про те, щоб інформаційні плакати про кандидатів, які розміщуються на дільниці, вони здійснювались з врахуванням ознайомлення з цими плакатами тих осіб, які пересуваються на колісних, ну, на інвалідних візках. Ми це розуміємо і таку позицію підтримуємо. Але іноді цих плакатів так багато і дільниці такі маленькі, що фізично вже, як зможе їх комісія розміщати, так і розмістить. Я думаю, що така особа, вона все одно, якщо сама не побачить, може в когось попросити, щоб їй допомогли. А поправку робоча група відхиляє. Тому що виконати її дуже часто нереалістично.

тих осіб, які обираються, словом "старости". Бо, коли кодекс писався в першому читанні, ще такого інституту старост не було. Відповідно поправку ми враховуємо, щоб додати до переліку осіб, обраних осіб на місцевих виборах, в тому числі і старост.

Рішення не прийнято. Наступна – 3929 поправка. 12:58:07 ЧЕРНЕНКО О.М. Теж поправка Писаренка, який свій кодекс сюди хоче додати. Велика поправка, на 5 сторінок. Робоча група її не підтримала. Дякую за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по цій поправці.

відповідно, вже до раніше поданих правок. Тому робоча група її врахувала. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

взята з іншого кодексу, і намагається її втиснути в цей, що неможливо. Тому робоча група її не підтримала. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Колеги, ця поправка відхиляється. Наступна поправка – 3935. І неупереджений коментар пана Олександра. аналогічний попереднім коментарям. Відхиляється з вище означених причин: той самий автор, та сама технологія. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися.

Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці 3936. Наступна поправка, 3937, додає до переліку обраних на місцевих виборах осіб старост, тому робоча група її підтримала. Колеги, я прошу визначатися по поправці. 3937.

додає старост в перелік тих осіб обраних. Як і попередньо, робоча група її підтримала. яка стосується, як нам роз'яснив шановний колега, протоколів результатів виборів старост.

що стільки-то виборців проголосувало на дому за місцем перебування, а ще й в протоколі вказувати причини, чому цей виборець, тобто голосував на дому. Ну, це така практика, вона ніколи не застосовувалась, і, на думку робочої групи, вона не потрібна, тому що сам факт, що цей виборець голосував за місцем перебування, цього достатньо, а який там в нього діагноз, ну, це в підсумковому протоколі не зовсім те, що має бути. Тому робоча група не підтримала дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатись по цій поправці.

3940 - теж правка стосується, щоб в підсумковому протоколі вказували кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування і в розрізі причин їх голосування за за місцем перебування. Тобто, ну, ми вважаємо, це недоцільно. Тим більше, самі виборці не завжди вказують, тобто, ну, хворий - значить, хворий. Тому, як і попередня поправка, відхилена робочою групою. В протоколі буде просто: стільки-то виборців проголосували за місцем перебування, без вказання причини. Тому відхиляє робоча група. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Отже, мова іде про протоколи вже виборів

Поправка відхиляється. Наступна поправка - 3941. ЧЕРНЕНКО О.М. 3941 - вона ідентична попереднім, просто кілька різних пунктів протоколу. І знов депутат Кривошея просить вказати в протоколі причину голосування виборця за місцем перебування. Ми вважаємо, це недоцільно. Робоча група відхилила. ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, я прошу визначатись по цій поправці.

3942 - це поправка, яка хоче вилучити певні норми з кодексу. Я поясню. У нас за даною системою у великих містах вибори міського голови проводяться в два тури. Це не більше 90 тисяч виборців, в малих містах, однотурове голосування. Але депутати своєю поправкою хочуть прийняти це і зробити однотурове голосування у всіх без виключення містах. Ну, робоча група не погоджується з такою поправкою. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, прошу визначатись по цій поправці. Друзі, ця поправка відхиляється однозначно. І наступна - 3943. 13:07:00 ЧЕРНЕНКО О.М. Так само ця поправка відхилена, бо вона якраз, так як і попередня, пропонує прийняти цей поділ на міста великі і малі за урівняннями виборчої системи і для великих міст. Автори кодексу, все-таки, різні виборчі системи пропонують: і вибори міської ради великого міста, і вибори міського голови. Тому поправка відхиляється. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Так само, як і попередні поправки цих авторів, вони до різних пунктів встановлення результатів виборів додають, хочуть забрати ті частини, які стосуються поділу міст на великі і маленькі, тому робоча група не підтримала дану поправку.

– так само пропонується повністю нова редакція статті 522 "Про встановлення результатів на виборах голів". Але вона знов, як і попередні автори, пропонує однотурову систему і для великих міст, і інші. Тобто відхилена робочою групою дана поправка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз’яснення. Я прошу визначатися по цій поправці. Нагадаю, що група її відхилила.

Відхиляється ця поправка. Наступна – 3948. Вона пропонує там інші нумерації статей, виходячи з логіки авторів поправок. Але оскільки ми не підтримали і попередні поправки цих авторів, відповідно ми не підтримуємо і цю поправку, тому що вона ламає цілісність Виборчого кодексу. Тому робоча група її відхилила.

Відхиляється поправка. Наступна – 3950. 13:11:14 ЧЕРНЕНКО О.М. Як і попередня поправка, з тих самих мотивів, робоча група не підтримала. Ми наполягаємо на залишенні різних виборчих систем у великих і малих містах. Колеги, я прошу вас визначатися по цій поправці.

Відхилена дана поправка робочою групою з тих самих мотивів, що і попередні, тому що вони не відповідають загальній логіці Виборчого кодексу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам за роз'яснення. І я прошу визначатися по цій поправці.

Наступна поправка - 3953. імплементувати в даний кодекс. Робоча група не підтримує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, я прошу визначатись по цій поправці.

до виборчого бюлетеня було включено два кандидата на посаду міського голови, за підсумками першого туру, але жоден з них не набрав 50 відсотків і більше голосів, відповідно пропонується повторне голосування. І цю поправку робоча група рекомендує врахувати. Такі випадки майже неможливі, але теоретично їх можна допустити, тому кодекс має передбачати, що діяти в таких випадках, як діяти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла ваша позиція. Друзі, я прошу визначатися по цій поправці.

Наступна – 3955. Будь ласка, пані Пташник вам слово. 3955. 13:14:14 ПТАШНИК В.Ю. Дякую, колеги. Я прошу підтримати свою поправку, і також хотіла висловитись щодо того, а чи ми будемо повертатися до всіх поправок, які рекомендувала нам робоча група. Тому що наразі ви бачите, яка є дискусія, фактично жодна поправка за цей час, поки ми розглядали Виборчий кодекс, вона не була підтримана. Але мені здається, що та редакція, яка була напрацьована робочою групою, яка працювала місяцями, вона є досить виваженою, вона є збалансованою. І мені би хотілося, щоб ми на фінальному голосуванні, все ж таки, голосували не за ту редакцію, я маю на увазі редакцію першого читання, на яку фактично ми виходимо, а все ж таки була підтримана редакція, яка напрацьована робочою групою. Тому, знову-таки, я звертаюся зараз до голови робочої групи і прошу зауважити зауважити це для того, щоби ми прийняли Виборчий кодекс саме в тій редакції, яка є збалансованою, над якою працювали і громадські активісти, і народні депутати, і щоби це був дійсно справжній продукт для українського народу. Дякую. будь ласка, коментар пане Олександре. 13:15:25 ЧЕРНЕНКО О.М. Ну, коментар очевидний, і ті правки, які сьогодні не підтримуються залом, але на думку робочої групи, вони необхідні, а деякі з них критично необхідні для того, щоби кодекс був нормальний, ми вже перед фінальним голосуванням до них повернемося, я думаю, пакетом ми їх зачитаємо, і вони будуть на сайті. Але то вже питання найближчого майбутнього. По даній правці автора, вона передбачає, що тобто редакція першого читання передбачає: якщо на 25 відсотках дільниць даного міста вибори визнані недійсними, то визнавати вибори недійсними по всьому місту. Це пропонує перше читання, автор поправки пропонує забрати цю статтю. Тому, за логікою автора поправки, якщо навіть на двох дільницях відбулися вибори, значить, це вибори по цілому місту. Ми вважаємо це неправильним. Тому дану правку пропонуємо не враховувати, ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися по цій поправці.

щоби визнання виборів недійсними було безумовним. Тобто слово "якщо", воно… Тобто це редакційна правка, тому робоча група з нею погоджується і рекомендує врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися. Рішення не прийнято. Наступна - 3957. О.М. Теж редакційна правка. У нас випало в першому читанні слово "місто" з переліку населених пунктів, рекомендується його туди додати, повернути. І відповідну правку робоча група врахувала. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Це правка пропонує додати ще одну підставу визнання виборів недійсними, з посиланням на іншу статтю, якщо, наприклад, всі кандидати відмовилися брати участь у виборах, жодного не лишилося. Але це регулюється іншими статтями, тому це не сюди. І дану правку робоча група рекомендує відхилити.

Рішення не прийнято. 3976 іншу редакцію цієї статті, про яку ми тільки що говорили: про підстави призначення повторних виборів. Але ми говорили про підстави визнання виборів недійсними, а призначення повторних виборів – це предмет регулювання інших розділів кодексу. Тому дану правку ми відхиляємо.

повторного голосування, і вона зобов'язує комісію одразу після визнання призначати повторне голосування. Але там має бути певний термін на оскарження, тому дану поправку робоча група відхиляє. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Рішення не прийнято. Поправка номер - 3968. два кандидати вийшли в другий тур на міського голову і один з них знімає свою кандидатуру, то редакція першого читання говорить, що той, хто лишився, той автоматично є обраним. Поправка говорить, що мають бути ще одні вибори у такому випадку. Але робоча не підтримала дану поправку.

Поправка номер - 3968.

Рішення не прийнято. Поправка номер - 3973. Якраз ми перейшли до розділу "Вибори депутатів міських (великих міст), обласних рад". Це ті вибори, які у нас відбуваються за пропорційною системою відкритих списків, великі міста і обласні ради. Автори поправки даної хочуть взагалі зробити однакову систему для всіх: і міських і районних, і обласних рад, - тобто додати сюди ще районні ради. Але автори поправок, ну, виключили даний підхід, тому у нас ідеться про пропорційні вибори міські (великих міст) і обласні ради. Відповідно поправку робоча група відхилила. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

не передбачає різну виборчу систему для великих і малих міст, як це передбачено в першому читанні. Всі такі поправки робоча група відхилила, цю і наступні. Тому дана поправка не підтримана робочою групою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

списку незалежних кандидатів. Ви знаєте, що при даній системі відкритих списків пропонували ще список незалежних кандидатів. Автори поправки пропонують забрати таку можливість. Робоча група не погоджується, тому дану поправку відхиляє. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

незалежних кандидатів, оскільки автори поправок не хочуть взагалі незалежних кандидатів, той не хоче їх довірених осіб. Але робоча група не підтримує даний підхід. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Так само поправку робоча група відхилила, бо ця поправка, ну, не хоче пропорційної виборчої системи на

Рішення не прийнято. 3977 поправка. з певними там закріпленнями кандидатів за округами. Це та система, яка суперечить логіці самого кодексу. Тому робоча група відхиляє цю поправку, і буду я казати інші, з тих самих мотивів.

Рішення не прийнято. 3978 поправка. 13:30:15 ЧЕРНЕНКО О.М. Так само автори поправки повністю пропонують нову редакцію статті, де основні засади виборів і з іншою виборчою системою. Тому відхиляється дана поправка робочою групою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

депутатів місцевих рад залежно від кількості виборців. Тобто в редакції першого читання запропонована своя логіка: від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – 30-40 депутатів, далі по тексту. А далі різні автори різних поправок пропонують десь в бік збільшення кількості депутатів місцевих рад, десь в бік зменшення. І ми будемо розглядати цей блок.

стільки-то виборців – від 30 до 40 депутатів, від 40 до 60, - то автори поправок пропонують конкретні цифри. Щоб не було цієї вилки, скажімо, там від 90 тисяч до 250 тисяч виборців – 42 депутати, більше – 54. Тобто була дуже чітко визначена цифра, без вилки. без вилки. Але робоча група не погоджується з даним підходом, тому що різні бувають ситуації: є густо населені, менш густо населені міста і села. Тому пропозиція лишити перше читання, а правку відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Так само, автори правки пропонують трошки збільшити кількість обласних рад, там, на буквально 3-4 депутати. Я не розумію, чому, тому відхиляє робоча група дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

13:33:38 ЧЕРНЕНКО О.М. Так само, автори тут пропонують серйозне скорочення, навіть порівняно з першим читанням, кількості депутатів відповідних рад. Але ми вважаємо, якщо там рада, де 10 тисяч виборців, а тільки 6 депутатів, ми вважаємо, це мало. І так далі по тексту. Тому робоча група відхилила дану правку.

13:34:17 ЧЕРНЕНКО О.М. Так само, там пропонується абсолютно інакший спосіб визначення кількості депутатів місцевих рад. Робоча група з ним не погоджується. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

така правка, вона дискримінаційна, тому не підтримує робоча група дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Дана поправка стосується, щоб дані про місцеві партії, які будуть висувати кандидатів, публікувались не лише в місцевих друкованих ЗМІ, а ми, все-таки, ідемо у цифрову епоху, щоб друкувались на веб-сайтах місцевих комісій. Ми знаємо, не всі комісії ці сайти сьогодні мають, але якраз, можливо, після кодексу, щоб і територіальні комісії місцеві теж мали веб-сайти. Тому дана правка враховується.

Рішення не прийнято. Поправка номер 3990. 13:37:19 ЧЕРНЕНКО О.М. Вона стосується уточнення, що не просто організації політичної партії, а місцевої організації політичної партії. Тому враховується ця правка, вона

Якщо редакція першого читання говорить, що просто комісія призначає повторні вибори, то поправка каже, що не пізніше як на десятий день. Відповідно, ну, немає таких випадків, коли у нас місцеві вибори там не призначаються роками, хоч є на це підстави. Тому враховує робоча група дану поправку. Прошу голосувати. комісія у встановлений строк не призначає повторні вибори, навіть маючи для цього підстави, ще через п'ять днів такі вибори може призначити ЦВК, якщо місцева територіальна комісія не хоче призначати повторні вибори. Відповідно робоча група підтримує даний підхід.

бути не може. Тому слова "проміжних" поправка пропонує забрати. Робоча група підтримує такий підхід. Рішення не прийнято. 3997

О.М. Так само відхилена ця поправка робочою групою. Вона пропонує іншу виборчу систему, ніж запропонована авторами кодексу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Тобто, що єдиний міський обласний виборчий округ включає територію відповідного міста і області. Ну, це аналогія, що єдиний загальнодержавний округ включає територію всієї України, це таке уточнення щодо територіальної організації місцевих виборів. Робоча група враховує дану поправку.

існує такий підхід, ми його розуміємо, але автори кодексу, все-таки, вважають, що різні округи багатомандатні можуть бути за кількістю виборців, просто в них буде обиратись більше депутатів. Тому вони мають враховувати інші, логістичні критерії, а не виключно критерій кількості виборців. Тому дана поправка не підтримується. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

4003 поправка так само пропонує іншу редакцію статті, іншу модель виборчих систем на місцевих виборах, тому не підтримується. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Значить, що я пропоную. По-перше, передбачити, що єдиний міський або обласний виборчий округ включає територію відповідного міста і області. Це дозволить забезпечити краще менеджерування виборчого процесу, оскільки округ буде співпадати з межами адміністративних одиниць. Далі я пропоную визначити, що багатомандатні виборчі округи утворюються таким чином, щоб у кожному з них було обрано не менше 7 і не більше 12 депутатів. також зазначаю, що в межах району в місті може бути утворено бути більше ніж один багатомандатний округ. Це вирішить питання якраз з великими районами і забезпечить рівноцінне представництво виборців. Тому я вас буду просити підтримати мою поправку. Дякую. Робоча група так само врахувала дану поправку. Є там більш якісні, але давайте врахуємо дану поправку, тому що та логіка приймається робочою групою.

ЧЕРНЕНКО О.М. Так само стосується іншої виборчої моделі, ніж передбачено кодексом. Не підтримується.

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято. 4016-а. Відхиляється робочою групою. Пропонується інша виборча модель, ніж передбачена кодексом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. 4017-а. щоби районні організації партій висували в районні ради кандидатів. Тому врахована робочою групою дана поправка.

і щоби організації партій, які висунули списками, ті є суб'єктами, тобто обласна – це обласна, районна – районна. Врахована дана поправка робочою групою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4024-а. 13:56:07 ЧЕРНЕНКО О.М. Відхилена робочою групою. Там пропонується абсолютно інший принцип формування дільничних виборчих комісій, тому

Рішення не прийнято. 4026 тому що там урівняти всі ради в одну систему. Відхиляє робоча група дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 3760 поправка. Вона так само пропонує виключити самовисуванців на місцевих виборах. Робоча група не підтримує таку… Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято. І поправка номер 4030. Вона відхилена, оскільки теж, як і попередня, пропонує прийняти самовисуванців з місцевих виборів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Ми маємо на годиннику другу годину дня. І відповідно до Регламенту я оголошую перерву. І ранкове засідання закрито.